Venstres folketingsgruppe har meddelt mig, at den til Danmarks Nationalbanks Repræsentantskab har udpeget medlem af Folketinget Preben Bang Henriksen som medlem fra den 1. september 2023 og for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for Torsten Schack Pedersen. Den pågældende er således valgt. Radikale Venstres folketingsgruppe har meddelt mig, at medlem af Folketinget Samira Nawa er udpeget som medlem af Lønningsrådet i stedet for Sofie Carsten Nielsen for den resterende del af indeværende funktionsperiode. Den pågældende er således valgt. Ministeren for landdistrikter (Louise Schack Elholm) har meddelt mig, at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § 19, stk. 4, at give Folketinget en skriftlig Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2023. (Redegørelse nr. R Redegørelsen vil fremgå af www.folketingstidende.dk. Redegørelsen vil komme til forhandling torsdag den 16. november 2023. I dag er der følgende anmeldelser, og på baggrund af de mange fremsættelser skal jeg undlade at læse titlerne op: Skatteministeren (Jeppe

Titler på de anmeldte sager vil fremgå af www.folketingstidende.dk Det eneste punkt på dagsordenen er: 1) Valg af stående udvalg m.v. Kl. 13:02 Formanden (Søren Gade): Til disse valg er der anmeldt følgende valggrupper: en gruppe på 93 medlemmer: Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Siumut (SIU), Inuit Ataqatigiit Sambandsflokkurin (SP), Javnaðarflokkurin (JF) og Jon Stephensen (UFG); en gruppe på 49 medlemmer: Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Lars Boje Mathiesen (UFG); og en gruppe på 36 medlemmer: Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet. Der foreligger indstilling fra grupperne om disse valg. Navnene på de valgte kan findes på Folketingets hjemmeside og på www.folketingstidende.dk (jf. nedenfor). Samtidig er der fra grupperne fremkommet forslag om valg af formand og næstformand.